пленарното заседание. Уважаеми народни представители, на Вашето внимание е Програма за работата на Народното събрание за периода 26 – 28 февруари 2014 г.: 1. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище „Божурище“ през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г. 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. кодекс. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. производство. 4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 12 от 29 януари 2014 г. на Президента Републиката. 5. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата. Става въпрос за гласуване на текстовете, по отношение на които заседанието, което беше проведено, е било проведено без съответния кворум. Става въпрос за тяхното второ гласуване. 6. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

работи. 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации. 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. 13. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки.

16. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие

Уважаеми народни представители, на основание чл. 49, ал. 3 е направено предложение за включване като точка първа в предстоящата седмична програма на Проект на решение за създаване на Временна комисия за осъществяване на контрол по разходването на бюджетни средства и изпълнението на проект за възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км по линията на държавната граница в зоната на отговорност ГПУ – Елхово, и ГПУ – Болярово, при РДГП - Елхово, внесен от Бойко Борисов, Цецка Цачева и група народни представители. Ще мотивирате ли предложението? Заповядайте,

мотивите ни да включим по чл. 49, ал. 3 в седмичната ни програма точката за създаване на Временна комисия, която да установи начина, по който се харчат бюджетни средства, са няколко. че през последните дни имаше много публикации в медиите, имаше много изказвания от страна на опозицията, имаше много изказвания и интервюта от страна на съответните министерства, които отговарят за изграждането на тази защитна преграда, която трябваше да доведе до намаляване на миграционния натиск, на който сме свидетели през последните месеци. Смятам, че тази Временна анкетна комисия все пак трябва да даде отговор на няколко въпроса, които ние от ГЕРБ считаме, че са малко притеснителни. Първият въпрос е

След като беше толкова важно, толкова бързо да бъде изградена тази ограда – това беше и една от причините да се избяга от Закона за обществените поръчки и да се търси пряко договаряне именно с цел по-бързо да се реализира тази ограда – всъщност вече 4 месеца сме свидетели как още не можем да изберем, още говорим дори кои фирми ще доставят оборудването и съответните материали. Още по-интересен въпрос: защо благодарение на медиите достигнахме до информацията кои са фирмите, които ще доставят материалите? Това може би донякъде беше и умишлено скрито от Министерството на отбраната трябваше да бъде научено от Агенцията по обществени поръчки. Какво се крие зад това? Да, стана ясно от медиите, че една от фирмите, които ще доставят материали, всъщност собственикът на собственикът на фирмата е председател на БСП за Казанлък. Няма нищо лошо в това, но нека чрез тази комисия да видим по какъв начин

Първо, по поставените въпроси от Министерството на отбраната и от Сухопътни войски беше предоставена изчерпателна информация, с която медиите и обществеността разполагат. На следващо място, това е най-проверяваната дейност в държавата. Досега бяха извършени няколко обстойни проверки, чиито констатации не дават каквито и да са основания и данни за нарушения. На следващо място, разбира се, по подадения сигнал от Вас в прокуратурата, тя е в правото си да прецени дали да не извърши и своя, на практика четвърта проверка. Надявам се, никой от Вас не поставя под съмнение необходимостта от изграждането на това съоръжение на границата, както и важността това да се случи във възможно най-краткия срок, за да се предотвратят редица други последствия. Не мога да приема предложението за създаване на комисия по толкова изяснен случай, и то от колеги, по времето на чието управление са разходвани значителни средства по непрозрачен начин и без никакви конкретни резултати. Тоест вместо подготвена за бежанската вълна и за справяне с нея, България се оказа с усвоени пари и абсолютно неподготвена за бежанската криза. Ярък пример за това е и бежанският център в Харманли. Що се отнася до замесването на един достоен ръководител на българско предприятие с български работници от реалната българска икономика, бих препоръчал да насочим вниманието си върху дейността, демонстрирания лукс и изнесените данни за връзки със съмнителни лица и схеми на общинския съветник от ГЕРБ – господин Орлин Алексиев, председател и член на ключови комисии като „Финанси и бюджет”, „Стопанска политика и общинска собственост”, който има сериозно влияние в Общинска банка и в общинските фирми, които разполагат и с бюджета на столицата.

По начина на водене искате. Нека да гласуваме и след това ще Ви дам думата. Режим на гласуване за направеното предложение по чл. 49, ал. 3 от господин Борисов и група народни представители.

струва ми се, че скандалът, който се породи около тези огради, и това, което каза моят колега като основание за искането ни за такава Временна парламентарна комисия, са основателни и не виждам здрава логика в това да не направим така, че ние да го решим, а не да го оставим в ръцете, както ние направихме, разбира се, и подадохме сигнал до прокуратурата. Това беше защитна мярка, признавам си, защото очаквахме, че един от вариантите ще е да няма такава Временна парламентарна комисия. Не е добре да предаваме неща, които ние сме забъркали, защото правителството е наша рожба и то го е направило, в ръцете на друга независима институция – тя да решава този казус и, разбира се, не толкова бащински, колкото ние. Не вярвам, че друг по-добре от нас, народното представителство, може да се ориентира в казуса защо двама представители на правителството – вицепремиерът Йовчев и министърът на отбраната, на силово министерство, влизат в такова противоборство и единият казва едно, другият казва друго. Не може вицепремиерът да казва, че той няма касателство към този проблем, след като това е работа на „Гранична полиция”. Не може министърът на отбраната да се изживява като говорител – няколко пъти си позволих да го кажа с цялото ми уважение към него – по въпроса за бежанската криза, без това да е пряко задължение на армията, въпреки третата й мисия,

търг, и то не е търг, а чрез възлагане на процедура за близо девет и половина милиона лева? Кой друг, ако не ние? Защо трябваше министърът на отбраната да противопоставя политическото ръководство на военното ръководство, професионалното ръководство. Чухме пресконференцията – колегата Цветков се опита да ни обясни, че те всичко били обяснили там. Напротив, колега, те увеличиха нашите притеснения, съмнения и неясноти с тази пресконференция. Не мога да разбера кой друг по-добре ще се ориентира от нас в това, че министър-председателят казва, че трябва...

тъй като, давайки възможност да се аргументира обратно становище на предложението за създаване на временна комисия, не упражнихте правомощията си по правилника – да следите дали народните представители говорят по темата, или се отклоняват от нея. Оставихте свободно господин Цветков да развива съображения и аргументи, които са извън предмета на предложения Проект за решение за създаване на временна комисия. Няма пречка, ако той желае, ние бихме подкрепили създаването на Временна анкетна комисия по темите и обстоятелствата, по които той говори. Той обаче отклони вниманието на народните представители, без Вие да го санкционирате, от предложението, което от името на нашата парламентарна група. В този смисъл Ви призовавам стриктно да следите и да реагирате, когато народен представител се отклонява от спазването на нашите парламентарни процедурни правила. Аз Ви благодаря, госпожо Цачева. Имате основание в този случай, но има и много случаи, в които времето се използва за излагане на всякакви, несъотносими към дискусията или дневния ред въпроси. Ще взема повод от Вашето изказване и ще прилагам по-стриктно правилника, стига това да се възприеме и от народното представителство. Това е и апел към всички народни представители – да се съобразяват и изказват по точките от дневния ред. Уважаеми народни представители, с писмо от Централната избирателна комисия са постъпили две решения, съответно от 19-и и 20-и февруари.

„Поради смъртта на народния представител Димчо Димитров Михалевски, избран от 2. многомандатен избирателен район – Бургаски, на основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява за избрана за народен представител във 2. многомандатен избирателен район – Бургаски,

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)

господин Сергей Станишев – председател на Парламентарната група на Коалиция за България, ни уведомява, че на 25 февруари е получено писмо, заведено в Деловодството, от Румен Маринов Йончев до председателя на Парламентарната група на Коалиция за България за напускане на парламентарната група. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Парламентарната група на Коалиция за България към днешна дата парламентарната група се състои от 83 народни представители. Моля това съобщение да се отрази в регистъра на Народното събрание. Постъпили законопроекти и проекторешения: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Явор Куюмджиев и Таско Ерменков; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, внесен от Волен Сидеров и група народни представители; - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика;

Проект за решение за попълване на състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт; - Проект за решение за попълване на състава на Комисията по икономическа политика и туризъм, също внесени от Красимир Велчев и Димитър Главчев; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Волен Сидеров и група народни представители; - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Волен Сидеров и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., внесен от Волен Сидеров и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Волен Сидеров и група народни представители; - Проект за решение за осъждане на геноцида над българите в Османската империя (1396-1913 г.), внесен от Волен Сидеров и група народни представители; Проект за решение за отмяна на Декларацията на Четиридесет и първото Народно събрание за осъждане на Възродителния процес като опит за асимилация на българските мюсюлмани, внесен от Волен Сидеров и група народни представители; Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийските българи, внесен от Волен Сидеров и група народни представители; - Проект за решение за възлагане в едномесечен срок на правителството на Република да осъществи необходимите действия за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕVN и Енерго-про, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата, също внесен от господин Волен Сидеров и група народни представители; - Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, също внесен от Волен Сидеров и група народни представители; Проект за декларация на Четиридесет и второто Народно събрание за осъждане на гражданската война в Украйна и бързо намиране на изход от нея, внесен от Бойко Борисов и група народни представители; Проект за решение за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства по сделката за продажба на летище Божурище през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 и 2010 г. с вносител Петър Мутафчиев; - Проект за решение за създаване на Временна комисия за осъществяване на контрол по разходването на бюджетни средства и изпълнението на проекта за възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км по линията на държавната ни граница в зоната за отговорност на ГПУ – Елхово, и ГПУ - Болярово, при

Има постъпило писмо от господин Румен Йончев, което е в съгласие с прочетеното уведомление от господин Станишев. Той ще продължи своята дейност от днес като народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Уважаеми народни представители, постъпило е писмо от Министерския съвет за оттегляне на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки, одобрен с Решение № 45 на Министерския съвет от 2014 г. Министърът на отбраната ни уведомява, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Бургас на кораб и екипаж от състава на Военноморските сили на Република Турция и на кораб с екипаж от състава на Военноморските сили на Румъния. Посещенията са във връзка с активирането на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море „БЛЕКСИФОР” и на посещение на пристанище Варна на кораб и екипаж от състава на Военноморските сили на Френската република, включено в плана за двустранно военно сътрудничество между Република България и Френската република. република. Министърът на отбраната ни уведомява, че с негова заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещението на пристанище Бургас на кораба TCG

Юксел Кан и екипаж от 164 военнослужещи от състава на Военноморските сили на Република Турция във връзка с БЛЕКСИФОР. Тук е описан и румънският кораб.

Разбира се, другото писмо е приложено също – направих общото съобщение. Сметната палата на основание чл. 7, ал. 3 е внесла актуализирана Годишна програма за одитната дейност през 2014 г., изпратена в Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката.

на разположение в Библиотеката. Постъпил е Отчет за дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулирано за 2013 г. г. Писмо е изпратено на Комисията по енергетика и на Подкомисията за наблюдение за дейността на ДКЕВР към Комисията по енергетика. Материалът е на разположение в

РЕШИ: Удължава срока за действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажба на летище „Божурище” през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. две седмици.” Какви са мотивите ни, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Знаете, че през последните две седмици беше доста натоварен натоварен дневният ред на Народното събрание – имахме удължаване на работния ден, извънредни заседания, което не ни позволи да успеем да приключим в срок, най-вече да стигнем до единно становище, което да предложим на Вас за решение на Народното събрание. Затова молбата ни е да приемете нашето предложение за удължаване с две седмици и сме убедени, че времето, което ще ни дадете допълнително, ще е напълно достатъчно, за да изпълним своя ангажимент, който сте поставили. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мутафчиев. Откривам разискванията. Желаещи за изказвания? Желаещи за изказвания? Няма. Уважаеми народни представители, закривам разискванията. Поставям на гласуване Проект за решение със следното съдържание

Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажба на летище „Божурище” през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. 2010 г. с две седмици.” Режим на гласуване.

правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП, и госпожа Катя Кашъмова – началник отдел в НАП. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ Няма ли да работят друга работа днеска?! Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване за допускане в залата госпожа Людмила Петкова, Красимир Сивев, Росен Иванов и Катя Кашъмова. Ако обичате, режим на гласуване.

Алинея 4 се изменя така: „(4) За публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране, длъжникът заявява по ред и начин, определени със заповед на министъра на финансите, вида на задълженията, които иска да погаси: 1. задължения за данъци и други задължения за централния бюджет; 2. задължения за здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса; 3. задължения за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт; 4. задължения за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 2. Създава се нова ал. 5: „(5) В случаите по ал. 4 с постъпила сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.” 3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.

Няма. Закривам разискванията. Обръщам внимание на присъстващите многобройни представители на вносителя, че задълженията не се внасят, пари се внасят. Задълженията се погасяват.

внесено. Режим на гласуване за наименованието на закона и съдържанието на § 1, така както е в редакция на комисията, докладвано от господин Цонев.

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, се превеждат ежедневно по сметка на Националната здравноосигурителна каса, съответно по сметка на Националния осигурителен институт.”

„§ 4. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда на Глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон, като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и

определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след изтичане на срока се прилага редът на ал. 1. (3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.” Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Изказвания? Няма. Закриваме разискванията. Призив към НАП – бързо да публикувате заповедта, за да не стане така, че да изтече срокът и Вие още да не сте я публикували, защото ще попречите да си упражняват правата. Режим на гласуване за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” и съдържанието на § 4, както е предложено от комисията.

При наличие на няколко задължения, до започване на принудителното им събиране, длъжникът може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

по докладваните от господин Цонев § 5 – по комисия,

става § 7, има редакционно предложение, прието от комисията, относно

С това Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е приет. Довиждане на гостите. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма: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

Програмата за защита се осъществява от Бюрото по защита при главния прокурор.” 2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4: „(2) Контролът върху дейността на Бюрото по защита се осъществява от Съвет по защита на застрашените лица,

Няма. Закривам разискванията. Режим на гласуване на наименованието на закона, за § 1 – предложение на комисията,

(2) Съветът по защита: 1. разглежда писмените отчети на главния прокурор относно изпълнението на Програмата за защита; 2. разглежда предложения за включване в Програмата за защита в случаите, предвидени в закона. закона. (3) Заседанията на Съвета по защита се ръководят от министъра на правосъдието. (4) В случаите по ал. 2, т.1 Съветът по защита провежда заседания на всеки три месеца. (5) В случаите по ал. 2, т. 2 Съветът по защита провежда заседание в срок три дни от постъпване на предложението. При отсъствие или невъзможност за участие на някой от членовете, той се представлява от оправомощен негов заместник. (6) Решенията на Съвета по защита се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове и са окончателни. (7) Съветът по защита приема правила за работата си. си. (8) Членовете на Съвета по защита не могат да разгласяват информацията, която им е станала известна във връзка с изпълнението на Програмата за защита.” Комисията подкрепя по принцип

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор. Главният прокурор назначава директор на Бюрото по защита.” 2. В ал. 2 думите „на Съвета по защита” се заличават. 3. Създава се нова ал. 3: „(3) Наред с функциите си по осъществяване на Програмата за защита Бюрото по защита:

или от оправомощен от него заместник; 3. охранява и обезпечава провеждането на действия по разследването, когато това е разпоредено от главния прокурор или от оправомощен от него заместник; 4. получава от Министерството на вътрешните работи и от Държавна агенция „Национална сигурност” информация, свързана с изпълнението на функциите си; видът на информацията и редът за предоставянето й се уреждат в съвместна инструкция на главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.” 4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6. 5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: „(7) Бюрото по защита се отчита на всеки 6 месеца пред Висшия съдебен съвет за изразходваните средства по приложение на Програмата за защита

§ 6: „§ 6. В Глава втора, Раздел ІІ се създават чл. 14в–14е: „Чл. 14в. Устройството и правилата за дейността на Бюрото по защита се уреждат от главния прокурор съгласувано с Висшия съдебен съвет. Чл. 14г. При изпълнение на правомощията си служителите на Бюрото по защита са длъжни да зачитат достойнството на гражданите и техните права и законни интереси. Чл. 14д. (1) Служителите на Бюрото по защита при осъществяване на функциите си имат правата и задълженията по чл. 55, ал. 1, 2, 4, 5 и 6, чл. 56,

Чл. 14е. Гражданите и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от Бюрото по защита при изпълнение на техните задължения, включително да им предоставят сведения и документи при опазване на държавната, служебната и търговската тайна и личната информация.” Уважаеми народни представители, желаещи за изказвания по параграфи 3 по вносител, 4 по вносител, 5 по вносител, широко редактиран и увеличен от комисията? Няма.

Уважаеми народни представители, изказвания? Желаещи да участват в разисквания по параграфи 6, 7, 8 и 9 по вносител? Няма. Закривам разискванията. Първо, режим на гласуване за отхвърляне на параграфи 6, 7 и 8 по вносител, така както е предложено от комисията.

„Чл. 17. (1) По искане на главния прокурор директорът на Бюрото по защита му представя незабавно становище относно степента на заплахата за лицето, за което се отнася предложението на окръжния прокурор или на съдията-докладчик. Главният прокурор преценява дали показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице са от съществено значение за наказателното производство, както и обективността и степента на заплахата, и когато установи, че: 1. са налице условията, предвидени в този закон, незабавно издава разпореждане за предоставяне на защита, което изпраща за изпълнение на Бюрото по защита; 2. не са налице условията, предвидени в този закон, издава разпореждане, с което не допуска предоставянето на защита по предложение на окръжния прокурор; 3. не са налице условията, предвидени в този закон за предоставяне на защита по предложение на съдията-докладчик, изпраща незабавно на Съвета по защита предложението с писмено становище по него за разглеждането му по реда на чл. 13а, ал. 5.” 5.” (3) В случаите по ал. 2, т. 3 Съветът по защита с решението си предоставя защита или не допуска предоставянето на защита. (4) Разпореждането на главния прокурор или решението на Съвета по защита се съобщава на органа, внесъл предложението,

с което се предоставя защита, Бюрото по защита сключва писмено споразумение за защита със застрашеното лице или с настойника или попечителя му, ако то е недееспособно.”

Уважаеми народни представители, откриваме разискванията по параграфи от 10 до 18. Има ли желаещи за разисквания, за изказвания, мнения, становища? Няма. Закриваме разискванията. Поставям на гласуване параграфи от 10 до 18 –

(2) Трудовите правоотношения на служителите от специализирания отдел „Бюро по защита” в Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието преминават към Прокуратурата на Република България съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

режим на гласуване.

Продължете с § 22 и нататък. ДОКЛАДЧИК ЧЕТИН КАЗАК: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 20: „§ 20. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон главният прокурор, съгласувано с Висшия съдебен съвет, урежда устройството и правилата за дейността на Бюрото по защита.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 21: „§ 21. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагането на закона”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 22: „§ 22. В Наказателно-процесуалния кодекс се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 71: а) създава се нова ал. 5: „(5) Принудително довеждане се извършва и от служителите на Бюрото по защита при главния прокурор при условията, предвидени в закон.”;

§ 26 по вносител от „Преходните и заключителни разпоредби”? Няма. Закриваме разискванията. Уважаеми народни представители,

24, който става § 22 в редакция на комисията; § 25, който става § 23 в редакция на комисията;

Благодаря Ви, господин председател. На основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в пленарната зала да бъдат допуснати д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването, и д-р Десислава Велковска – директор дирекция „Лекарствена политика”.

„ДОКЛАД относно Указ № 12 от 29 януари 2014 г. на Президента на Република България, постъпил на 30 януари 2014 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина На свое извънредно заседание, проведено на 10 февруари 2014 г., Комисията по здравеопазването обсъди Указ № 12 на Президента на Република България, постъпил на 30 януари 2014 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари 2014 г. и мотивите към него. Председателят на Комисията по здравеопазването представи пред членовете на комисията съдържанието на указа и мотивите към него. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Президентът връща за ново обсъждане от Народното събрание разпоредбите на § 16 и на § 20 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет на 16 януари 2014 г., с които се създават нови правила, засягащи износа на лекарствени продукти в хуманната медицина. В мотивите към указа Президентът посочва, че с § 16 и § 20 от приетия закон се „въвежда рестриктивен режим по отношение на износа на лекарствени продукти”,

не съответстват на принципите за равнопоставеност на стопанските субекти, като се посочва, че „конституционното правило на чл. 19, ал. 2 изисква създаване на еднакви правни условия за всички стопански и правни субекти, осъществяващи еднакви или сходни дейности в определена сфера”. Отбелязва се, че Конституцията предоставя на законодателя правото да ограничи свободата на стопанска инициатива по законодателен ред, както и „че ограничаването е възможно и допустимо, когато е в обществен интерес”, но това не изключва конституционното изискване за равнопоставеност на стопанските субекти пред закона. Според мотивите на Президента спазването на изискването за равнопоставеност не е гарантирано, тъй като в оспорените текстове липсват критерии, които да се прилагат от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в случаите, когато двама притежатели на разрешение за търговия на едро едновременно подадат уведомление за износ на един и същ лекарствен продукт.

лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението”. Според Президента въведената мярка за уведомяване и изчакването в 30-дневен срок за произнасянето на компетентния орган „се явява ограничителна мярка пред износа на лекарствените продукти”. В мотивите се твърди, че „основанието за въвеждането на ограничаващата мярка трябва да бъде придружено от подходящи доказателства или от анализ за целесъобразността и пропорционалността на ограничаващата мярка, приета от тази държава”. По отношение на § 20 в в мотивите си Президентът отбелязва, че размерът на предвидените санкции за неуведомяване на ИАЛ при извършване на износ на лекарствени продукти не е съобразен с тежестта на нарушението, тъй като предвидената в закона глоба за лица, които произвеждат, внасят, продават, съхраняват или предоставят за употреба в Република България лекарствени продукти, неразрешени за употреба, е в размер от 25 000 до 50 000 лв. В хода на проведената дискусия, част от народните представители поставиха въпроси свързани с наличието на конкретни данни, които да мотивират въвеждането на уредба относно извършването на износ на лекарствени продукти, начина за гарантиране изпълнението на поставените със закона цели за задоволяване нуждите на населението от лекарствена терапия, както и дали въведената уредба няма да доведе в някаква степен до ограничаване свободата на стопанска инициатива и поставяне в неравностойно положение на стопанските субекти. Беше посочено, че с цел защита правата на стопанските субекти следва да бъде уреден по ясен начин редът за събиране на информация, въз основа на която Изпълнителната агенция по лекарствата извършва анализ за наличието или недостига на съответните лекарствени продукти. Друга част от членовете на комисията изразиха становище, че законът следва да бъде повторно приет, тъй като твърденията в мотивите към указа са неоснователни. Според тях въвеждането на уведомителен режим за износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, е в изпълнение на установеното в чл. 52, ал. 3 от Конституцията на Република

По този начин се гарантира правото на всеки български гражданин на достъпна медицинска помощ. От друга страна, с приетия закон се въвеждат изискванията на чл. 81 (2) от Директива 2001/83/ЕО, които които задължават притежателя на разрешение за употреба на лекарствен продукт и притежателя на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти да осигуряват редовни и достатъчни доставки на лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на пациентите в съответната държава членка. Създадената с оспорената разпоредба на § 16 уредба относно износа на лекарствени продукти е на основание и в изпълнение на задължението по чл. 81 от директивата. По време на обсъждането беше посочено, че разпоредбата на § 16 въвежда ясни и точни критерии, които не водят до неравнопоставеност на стопанските субекти и следва да се подчертае, че режимът е уведомителен, без характеристики на разрешителен, тъй като изпълнителният директор на ИАЛ има конкретни правомощия, основани на конкретни данни от компетентните институции и лица и при ясно формулирани хипотези за евентуален мотивиран отказ. Според народните представители принципът на пропорционалност и обоснованост е спазен при въведения уведомителен режим, тъй като оспорените разпоредби определят ясен срок за произнасяне, въведени са принципите на мълчаливото съгласие и на мотивиране на и на мотивиране на отказа, в случаите когато има такъв. Предвидена е и правна възможност за обжалване на отказа за износ на конкретния лекарствен продукт, с което се гарантира правото на стопанските субекти да защитят своя интерес и по съдебен ред. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” 11, „против” 8 и без „въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет на 16 януари 2014 г.”

бих искал да кажа само няколко неща. Ще се опитам да бъда кратък. Все пак този законопроект не е насочен да ограничава бизнеса, не е насочен да създава изкуствени пречки за изнасянето на медикаменти от България. Този законопроект Този законопроект е за гарантиране лекарства за всички български граждани – да не се получават дефицити. нееднократно се каза, че едва ли не това го няма никъде другаде в страните – членки на Европейския съюз, аз ще си позволя да цитирам какво се случва в останалите страни – членки на Европейския съюз. Държави като Словакия, Гърция, Унгария и Чехия в опита си да преодолеят проблема с паралелния внос са въвели в своето законодателство различни по вид мерки, но сходни по съдържание. Словакия в сила от 2 януари 2013 г. също е въведен уведомителен режим при износ на лекарствени продукти, като срокът за подаване на уведомлението е най-малко 30 дни преди планираната дата за извършване на износа. Мълчаливото съгласие или мотивираният отказ от компетентния орган се издава в рамките на 30 дни от подаване на уведомлението. Износът на лекарствени продукти може да се осъществи до три месеца от изтичането на 30 дневния срок. Изискуемите документи са същите като предвидените в нашия законопроект. В Гърция от октомври 2012 г. се въвежда временна забрана за износ на осемдесет лекарствени продукта, за които се счита, че има риск от недостиг на достатъчно средства за задоволяване здравните потребности на населението. Още повече, в Гърция има глоби, които са в размер – глобата за нарушение на забраната за износ е от 100 хил. до 1 млн. евро. Освен списъкът с осемдесетте медикамента съществува възможност за забрана на износа на допълнителни медикаменти, като спешна временна мярка, която се прилага само в случай на наличие на сериозен недостиг на лекарствата. В Унгария законодателството вменява на компетентния орган правото да забранява износ на лекарствени продукти по собствена преценка на база на собствени проучвания на пазара. Агенцията има право да изисква по всяко време всякаква информация от всички участници в лекарствоснабдяването и ако прецени, че има предпоставка за недостиг на конкретен лекарствен продукт, има законово основание и правомощия да забрани износа. Чехия. Съгласно чешкото законодателство аптеките имат право да извършват и търговия на едро, и търговия на дребно, като е въведено задължение аптеките да дават информация за всички налични количества всички налични количества и тяхното предназначение – дали за търговия на дребно, или за търговия на едро в качеството си на дистрибутор като се декларира, че аптеката ще продава лекарствени продукти в качеството си на търговец на дребно и се забранява съответните лекарствени продукти да бъдат препродавани под формата на дистрибуция. Германия. Естествено Германия няма специални разпоредби относно паралелния износ поради една-единствена причина – в Германия цените на медикаментите са достатъчно високи. Въпреки това обаче при транспониране на чл. 81 от директивата са наложили известни ограничителни изисквания. на едро – тази ограничителна мярка е по отношение наличните количества при търговците на едро. Те трябва да имат в складовете си средна наличност за поне две седмици напред, която, естествено гарантира, че няма да се получи вакуум с недостиг. В Ирландия, която също се позовава на чл. 81 от съответната директива, има съответна разпоредба. В техния Закон за лекарства, в Раздел „Контрол върху търговията на едро” е казано, че компетентният орган следи ситуацията и е в постоянен контакт с търговците на едро, цитирам дословно „им припомня непрекъснато за задължението им в грижа на обществото.” Тоест задължението да осигуряват медикаментите. На същата разпоредба от Директива 2001/83 – чл. 81, ал. 2, се позовава Испания. В интерес на истината първите проблеми с недостиг на лекарства, възникнали от паралелния износ, са именно в Испания, затова там проблемът е достатъчно познат и част от мерките, които се въвеждат, за първи път са приложени там. В миналото една трета от недостига на лекарства в Испания се е дължал именно от паралелен износ. От няколко години там работи електронна система за обявяване на всеки износ на разрешени лекарствени продукти три дни преди експорта. Задължението е записано в съответния цитиран закон. Обявените количества се съпоставят с базата данни и ако е налице такъв недостиг, засягащ здравето на пациента, могат да забранят експорта. Необходимостта търговците на едро да обявяват, нотифицират износа пред Агенцията за лекарства чрез електронната система три дни преди експорта за всяко количество се определя и това е за всички медикаменти, които нямат терапевтична алтернатива в Испания и са включени в конкретен списък. Задължение на Агенцията по лекарства в Испания е да съобщи на търговеца на едро в рамките на три дни дали експортът може да се осъществи. Португалия. Там също има група лекарствени продукти, които могат да бъдат експортирани или дистрибутирани в рамките на Европейския съюз, само ако предварително се уведоми Агенцията по лекарства и ако тя не възрази. възрази. Колеги, още веднъж, не правим нищо изключително, нищо непознато, просто, като страна – членка на Европейския съюз, сме длъжни да защитим здравето на българските граждани и да осигурим съответните медикаменти със съответните мерки. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Райнов. Уважаеми колеги, има ли реплики по изказването на д-р Райнов?

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, паралелен внос на лекарства има, когато обикновено оригинален, иновативен продукт се изнася без изричното разрешение на собственика на интелектуалната собственост, тоест на производителя. Бизнесът се води легален, при условие че опаковките са от дистрибутори, но се смята, че е част от сивата търговия с лекарства. В България, след Полша, на този етап са най-ниските цени на лекарства в Европейския съюз – за това има категорични данни. Причините са няколко – всички ги знаем – последните години с този закон и с тази регулация много често се занимаваше и Народното събрание, и Министерството на здравеопазването, а именно административният натиск от страна на държавата за смъкване на цените, ефективната система за ценообразуване. Тук визирам най-вече увеличения брой на държавите, към които се реферира България при определяне на цените, политиката по реимбурсация, нарастването на реимбурсната листа и така нататък. Мерките за ограничаване на разходите за лекарствени средства в Европейския съюз като цяло доведоха до задълбочени различия в цените на лекарствата на отделните държави, като това доведе до стимулиране на паралелната търговия, особено от страни като България, в които страни лекарствата са с най-ниски цени. Ниските цени обаче не винаги водят до положителни последствия. Ако цените на лекарствата продължават да падат поради една или друга причина, това води задължително до два ефекта. Първият ефект, продуктите стават неатрактивни за търговците и отпадат от нашия пазар. Чуждите компании регистрират продуктите в държави с по-големи обороти, с по-големи пазари, където има бърза възвръщаемост, а България остава като една от страните от периферията, защото фармацевтичните компании генерират едва 2-5% от приходите си в Източна Европа. Така за 2012 г. и 2013 г. се знае, че около 400 медикамента изчезнаха от българската лекарствена мрежа. Вторият ефект е точно този – в резултат на тези процеси и поради принципа на свободно движение на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз, икономическите субекти, участници в комерсиалната верига от лекарствоснабдяването, реализират по-големи печалби от паралелния износ на доставените продукт – този марж е понякога до 100%, отколкото продажбата им в България. Дистрибутор на едро може да слага между 4 и 7% надценка, а на дребно – между 16 и 20%, заради това че е регулиран този пазар. Закономерно това води до дефицити в държавите с ниски цени. Това е така и господин Райнов го каза, производителите внасят чрез притежателите на разрешение или дистрибутори на едро ограничен брой продукти, ограничено количество, което да удовлетворява нуждите на българските пациенти. Това става обикновено каса примерно отчита, че още на десетия-двадесетия ден от този внос лекарствата вече ги няма на българския пазар. Накратко фирмите с паралелен износ, възползвайки се от всички тези обстоятелства, се стремят да генерират по-големи печалби чрез износа, отколкото чрез реализацията в България. Имат огромен комерсиален интерес първо, да скрият оборотите си, второ, да не излизат на светло. Винаги, когато се говори за износ в такива мащаби, а именно, каза се вече цифрата, говори се за 300 милиона, се подозира и фиктивен износ, а може би и данъчно престъпление. Да не забравяме, че при износа има и 20% ДДС, превеждано на фирмата износител. На този фон ветото на Президента, според мен, изглежда, че е наложено с лобистка цел, а именно да съхрани и подсигури комфорта на износителите. Ако това дори не е вярно, то в следното поне съм сигурен, познавайки този пазар: това вето в никакъв случай не допринася за по-добрата грижа и конституционно задължение на държавата да се грижи за живота и здравето на хората в България. Няма да се спирам в детайли на аргументите, които е посочил господин Президентът в своето вето, но всичките те вкупом дори не тежат толкова, колкото струват животът и здравето на всеки гражданин в Република България. Още един аспект като допълнение на този на д-р Райнов. Във всички държави, които са постигнали ниски цени в Европа, такъв тип регулация при поискване по целесъобразност е факт. Нашият модел е копиран от Словакия почти едно към едно.

Интересен е и един друг факт – кой подкрепя и кой не подкрепя този законопроект за паралелния износ. Съсловните организации, особено Българският лекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз са твърдо зад промяната, а също Асоциацията на собствениците на аптеки, Асоциацията на научно-изследователски фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, отдел „Европейско право” към Народното събрание, иновативните компании също подкрепят законопроекта. Твърдо против, тоест, заедно с мнението на Президента са КРИБ, Съюзът на вносителите на лекарства в Германия и несъществуващият формално, но много активен съюз в последните месеци, а именно Асоциацията за развитие на паралелна търговия с лекарства, които крият регистрация, състав и дейност. Аргументите на всички, забележете, са едни и същи. Те са в пълна корелация, да не кажа идентични с тези на господин Президента, също, обърнете внимание, с този на представителите на Движение „България за гражданите”, тоест, с Реформаторския блок. Те показаха също активност в тази посока. Като имам предвид всичко изказано, не се нуждая от аргументи, нямам и потребност от други, освен изказаните, за да отхвърля с гласуване

взаимовръзки по медии и форуми. Вярно е, на тях невинаги може да се разчита като автентична информация, защото нерядко форумите по интернет са като графити с пунктуация, но все пак от любопитство вижте какво открих, интересувайки се от темата през последните седмици. Оказва се, че пресконференцията, която въпросната асоциация, за която казах, даде за паралелния износ, е заедно с господин Тило Барот, който е председател, забележете, на немската асоциация на паралелните вносители, тоест, тези, чиито аргументи са като копи-пейст на асоциацията, която подкрепя паралелния износ. В списание „Тема” прочетох, че брифингът се е водил от госпожа Лора Начкова – на 29 години, директор, която е била собственик на фирма „Истейт солюшънс”, купена от Васил Ковачев, а той допреди време е бил изпълнителен директор на веригата аптеки „Санита” и „ЕС СИ ЕС Франчайз”, част от конгломерата „Софарма”. Всички знаем солидното присъствие на „Софарма” в КРИБ. Дамата е също така сътрудник в адвокатска кантора, която обслужва „Софарма”. Решението на Президента да наложи вето е предшествано в същия ден от Движение „България за гражданите”, които внасят в Деловодството искане за това вето с много любопитен коментар от господин Красимир Гълъбов от ДГБ за развитието на българския бизнес и така нататък. Същевременно като знаем, че господин Президентът има за съветник по здравеопазване икономист, а именно госпожа Анна-Мари Виламовска, разбираме неубедителните аргументи, касаещи фармацевтичната тема, но аз се възхитих сериозно на високия юридически стил и професионален апломб в него, включително се цитират дела от Конституционния съд, от Съда на Люксембург в Европейския съюз. На този фон не е необходимо задълбочено да се зачитаме в други форуми, в които се сочат най-различни факти за империите „Сигма” и „Калиман”, за актуалните „Алтамар” и „Алтафармасютикал”, сочени като най-големи износители, и близките отношения между собствениците на тези фирми, и известният в средите на Движение „България за гражданите” Даниел Вълчев. Без да сме напълно точни и да се доверяваме напълно на информацията, излизат имена на най-различни известни и неизвестни юридически и физически субекти, част от паралелния износ на лекарства, като Марешки, „Либра”, фирмите „Цито”, „Глория” и така нататък. Анализаторите Анализаторите са казали: истината е в детайлите. Въпреки тях обаче, аз съм убеден в целесъобразността и ползотворността на този законопроект за българското общество. Накрая се изкушавам да кажа следното на господин Президента. Уважаеми господин Президент, четейки цялата тази информация, се сещам за една мисъл на Чандлър, а именно: „Има нещо особено в парите, когато те са в по-голямо количество. Те живеят собствен живот, дори имат собствена съвест.” Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми д-р Кърджалиев. Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма. Има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Абу Мелих. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от ГЕРБ нямаме нищо против тази поправка в закона. Не само че нямаме нищо против, но дори я адмирираме. Презумпцията на закона е да има превенция, да не се спекулира със здравето на българите, да не изчезват лекарствата и да отиват в други държави и нашето население да остане без дадени медикаменти. До тук много добре. Проблемът е в техническото решение, което сте вложили в закона за решението на този казус. Какво предлагате Вие вносителите? Предлагате извършителят на паралелния износ да дава молба: „Искам да изнасям еди-кой си медикамент” – дава количествата, които е внесъл в държавата. Едновременно някой си, някъде взема количествата, изразходени за последните шест месеца, прави анализ и в рамките на 30 дни приключва с този анализ и ако няма възражения, тоест, ако нищо не напише обратно като писмо, това означава – окей, може да се извърши износът. Това, като техническо решение, е неработещо. Защо? Защото има субективен елемент. Питам икономистите в залата, които имат намерение да подкрепят закона: какво значи анализ на разходите?

се изкарват с едно натискане на копче, тоест има ги в някаква система, то това нещо може да стане и за пет минути. Срокът е 30 дни, но защо е 30 дни?

за превенция на спекулата, е субективно, а не е обективно. Доктор Райнов спомена германците. Те какво решение са дали? Обективно, количества на склад за две седмици напред, тоест знае се, ако аналгинът се харчи толкова, ние трябва да имаме 100 хил. опаковки винаги на склад. Ясно, ясно! А тук няма никакви ясни цифри. Тук е само субективизъм. Най-интересното е, че ако ГЕРБ предлагаше този закон, което в случая не е така, но ние щяхме да дадем друго решение. Имайте предвид, за тези, които не са в бранша здравеопазване, че един вносител, за да си вкара медикамента в Позитивния списък на Здравната каса,

Това ли е условието?! Ако този медикамент изчезне от пазара, прибираме ти депозита. Кой вносител ще тръгне да прави спекула тогава? Никой!

Ставаше въпрос за корпорации, за фирми, за печалби, президентът бил лобист, еди-кой си бил еди-какъв – хубаво, съгласен съм, добре... Пациентът къде е?! Моят съвет към Вас е следният: Вие направихте много добро нещо и вкарахте закон, който може да предпази българския пациент от спекула, но оправете тези технически решения и ги направете така, че да са в полза на пациента и да Ви споменават за добро в бъдеще. А не да стане обратното съмнение и както Вие в момента се съмнявате, че президентът лобира, след приемането на този закон много хора, дори и от Вашите групи – гарантирам това, ще се съмняват, че този човек Хикс, на когото мнението е субективно – каква е гаранцията, че не е взел

Никаква! А това не е вярно. Система има. Здравната каса знае много добре какъв разход прави, а да не говорим, че самият вносител, който иска да изнася, също знае какви разходи е направил миналите шест месеца. Кой продава нещо и не си знае историята на продажбите?! Няма такова нещо. Моят съвет към тези, които имат намерение да гласуват „за”, да помислят добре – законът е добър, трябва в тези две точки в чл.

Благодаря Ви, господин Абу Мелих. Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма реплики. Виждам още двама желаещи за изказване – госпожа Джафер и господин Димов.

Димов.) Тъй като и двете изказвания очевидно ще бъдат продължителни, според заявките на господин Димов и госпожа Джафер, обявявам почивка до 11,30